Gospođe i gospodo zastupnici. Otvaram sjednicu. Nastavljamo sa raspravom o Prijedlogu odluke o imenovanju pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Temeljem članka 4. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Pred vama je Prijedlog odluke o imenovanju pravobranitelje s invaliditetom. Prvi put u Hrvatskoj državi a temeljem Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom uvodi se institut pravobranitelja za osobe s invaliditetom. U smislu članka 25. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom a temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 14. veljače 2008. godine Vlada Republike Hrvatske objavila je javni poziv za prijavu kandidata odnosno kandidatkinja za imenovanje pravobranitelja odnosno pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Javni poziv je objavljenom u Službenom listu Republike Hrvatske "Narodnim novinama" broj 20 od 15. veljače 2008. godine i u dnevnim listovima "Vjesnik", "Večernji "Slobodna Dalmacija", "Novi list" i "Glas Slavonije" svi od 19. veljače 2008. godine s rokom podnošenja prijave do osam dana od dana objave. U rečenom roku pristiglo je 11 prijava na javni poziv. Nakon pozornog razmatranja ponuda svih kandidata Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Anke Slonjšak na dužnost pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Ovdje treba jasno naglasiti da je to prijedlog potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske gospođe Jadranke Kosor kao predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom za što je dobila potporu svih članova povjerenstva. Gospođa Anka Slonjšak rođena je 73. godine u Düsseldorfu u Njemačkoj a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Ekonomskom fakultetu 1998. godine s prekidom od dvije godine zbog zdravstvenog stanja. Imala je sjajnu sportsku karijeru te se istakla kao članica juniorske rukometne reprezentacije Hrvatske. Nažalost, sportska karijera prekinuta je prometnom nesrećom 1992. godine i to na dvije godine a prekinut je i studij za to vrijeme. U prometnoj nesreći došlo je do ozljede vratnog dijela kralježnične moždine a kao posljedica došlo je do tetraplegije. Nakon nesreće odlučila je nastaviti školovanje te je uspješno završila studij, zaposlila se i uključila u rad udruga koje se bave problemima osoba s invaliditetom. Nekoliko godina vodila je projekte, osobni asistent preventivno edukacijske radionice, tjedan osoba sa spiralnom ozljedom, žene s invaliditetom, mobilnost osoba s invaliditetom te aktivno sudjeluje u mnogim drugim projektima, simpozijima i radionicama posvećenim osobama s invaliditetom. Aktivno se služi engleskim jezikom. Poštovane dame i gospodo, vjerujem da će ovaj Visoki dom podržati prijedlog Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i donijeti odluku o imenovanju Anke Slonjšak prvom pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, dozvolite mi da na početku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice pozdravim dame i gospodu koji su nam se priključili na ovoj sjednici gore na galeriji, osobe s invaliditetom i predstavnike udruga i nacionalnih saveza osoba s invaliditetom. Njihov dolazak danas na ovu sjednicu dovoljno govori o tome što za osobe s invaliditetom predstavlja imenovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Ovaj Visoki dom kako smo već čuli prošle godine donio je Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Moram reći da su osobe s invaliditetom nestrpljivo čekale donošenje tog zakona i uz veliku potporu Vlade i potpredsjednice Vlade i predsjednice Povjerenstva Vladinog za osobe s invaliditetom, eto dočekali smo da prošle godine dobijemo i taj zakon. Na temelju zakona Vlada je objavila javni poziv za imenovanje pravobranitelja ili pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na koji poziv svoje prijave je poslalo jedanaest Od tih jedanaest osoba a vidjeli smo iz dokumentacije koju nam je Vlada dostavila javilo se čak pet osoba s invaliditetom. To je znak da se problematika osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina intenzivno rješava jer poštovane kolegice i kolege, da se prije deset godina objavio ovakav javni poziv zasigurno se na njega ne bi javio toliki broj osoba s invaliditetom. Prijedlog Vlade da se za pravobraniteljicu imenuje gospođa Anka Slonjšak mislim da je doista jedan korak naprijed odnosno jedan veliki korak naprijed obzirom da je gospođa Anka Slonjšak i sama osoba s invaliditetom, da se s najtežom vrstom invaliditeta uspjela suočiti sa teškim životnim nedaćama odnosno uspjela ih je savladati. Gospođa Anka Slonjšak je diplomirana ekonomistica, studij je završila kao osoba s invaliditetom znatne veće napore nego što je to potrebno osobama koje su bez invaliditeta. Gospođa Ana Slonjšak svojim radom i zalaganjem vidljivo je to iz dokumentacije, pokazala je da je izuzetno hrabra. Pokazala je da poznaje problematiku osoba s invaliditetom, ono što je osobama sa invaliditetom jako važno. Jer poznavanje problematike koja je vrlo kompleksna, izuzetno je bitan detalj za imenovanje pravobraniteljice. Osobe s invaliditetom prepoznale su u gospođi Anki Slonjšak izuzetno veliki potencijal. A to je vidljivo iz mnogobrojnih preporuka koje su Vladi Republike Hrvatske za gospođu Anku Solšak uputile udruge osoba sa invaliditetom, pojedinci i nacionalni savezi osoba sa invaliditetom. Kako su osobe sa invaliditetom prepoznate potencijal u gospođi Anki Slonjšak, tako je taj isti potencijal prepoznala i Vlada. I ovim što je gospođu Anku Slonjšak predložila za pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom još jednom je pokazala da osobe sa invaliditetom i udruge osoba sa invaliditetom Vlada smatra svojim ravnopravnim partnerom. Mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice doista vjerujemo da će gospođa Anka Slonjšak na način koji je propisan zakonom štiti, pratiti i promicati prava i interese osoba sa invaliditetom. Zbog toga Klub Hrvatske demokratske zajednice sa osobitim zadovoljstvom podržati će odluku Vlade Republike Hrvatske da se za pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom imenuje gospođa Anka Slonjšak. Hvala. Za Klub SDP-a, gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prvo bih pozdravila članove predstavnika civilnog društva osoba sa invaliditetom koji su gore na galeriji nažalost ja ih sada ne mogu vidjeti sa svoje pozicije, u svakom slučaju ih sve pozdravljam. I isto tako bih, evo, imala sam priliku neke od njih sresti ovdje na hodniku i više malo svi su bili u invalidskim kolicima, ali napominjem da u kategoriji osoba sa invaliditetom postoje dakle i i gluhe osobe i slijepe osobe i gluho-slijepe osobe i osobe sa intelektualnim teškoćama, osobe sa kroničnim bolestima itd.. U svakom slučaju Klub SDP-a pozdravlja i evo nakon dugog čekanja da je, i kašnjenja od tri mjeseca da je došao i ovaj trenutak da se imenuje i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Klub SDP-a će podržati imenovanje gospođe Anke Slonjšak na dužnosti pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Obzirom da osobu Slonjšak poznajem dugi niz godina, vjerujem da će svoj posao pravobraniteljice obavljati mimo bilo kakve politike i političkih pritisaka, osim one koja je u službi osoba sa invaliditetom i zaštite njihovih prava. Mi u Klubu SDP-a snažno zagovaramo građanska, politička, socijalna i ekonomska i kulturna prava osoba sa invaliditetom što smo dokazali kroz svoju politiku iskazanom Deklaracijom o pravima osoba sa invaliditetom, koji je na naš prijedlog Hrvatski sabor usvojio 2005. godine kao prvi antidiskriminacijski akt o osobama s invaliditetom, potvrđen od ovog Visokog doma. No, nakon ovog svečarskog tona, dozvolite da se suočimo sa stvarnošću, te da se malo osvrnem na stanje prava osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj, te da još jednom upozorim na nužnost promjena koje će sada moći potaknuti pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su prikrivena i izolirana manjina koja je suočena sa ograničenjima i neravnopravnom tretmanu te stavljena u položaj političke bespomoćnosti u našem društvu. Tretiraju se na stereotipnim pretpostavkama koje nisu odraz individualnih sposobnosti ni kako i koliko mogu sudjelovati u društvu i dati mu svoj doprinos. To je preraslo u jednu trajnu diskriminaciju i predrasude oduzimajući im priliku na jednake mogućnosti. Što smo mi kao društvo poduzeli na tom području, ako bih rekla ništa, nisam u pravu. Ako bih rekla dovoljno, ni to nije točno. Ako bih rekla vatrogasno, ponekad i ponekome bila bi nažalost u pravu. Vođena sam jednom činjenicom da osobe sa invaliditetom ne mogu ostvariti svoja prava na cijelom području republike Hrvatske i zato sam rekla poneko i ponegdje. Nije nažalost biti isto osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu ili bilo kojem gradu ili biti negdje u nekom selu, u okolici Zadra, Šibenika, u Dalmatinskoj zagori. Klub SDP-a podržavajući izbor gospođe Anke Slonjšak kao pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom s pozornošću promatrati rad ureda i pomake kojih će vjerojatno i biti na tom području. Zanima me kako će gospođa potpredsjednica Vlade, kada joj se postavi pitanje o neujednačenosti prava svih osoba sa invaliditetom odgovoriti budućoj pravobraniteljici. Da li će odgovoriti kao i meni da će se prava izjednačiti i diskriminacija ukinuti kada država za to bude imala novaca. Što će tada gospođa pravobraniteljica napraviti. Nadam se da neće stati samo na stavljanje toga podatka u izvješće. Što će napraviti sa člankom 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji je krivo preveden i sada već više od godinu dana nije ispravljena pogreška. Jer bi se njenim ispravljanjem nešto trebalo početi raditi. Time se u nejednako pravni položaj stavljaju osobe sa intelektualnim teškoćama i zapravo ratificiranjem Konvencije nismo uveli nove standarde kada su u pitanju osobe sa intelektualnim teškoćama. Navesti ću jedan primjere koji je i mene moram priznati šokirao. Na jednom od mojih susreta sa članovima udruga pričali su mi kako moraju prevariti sustav da bi ostvarili svoje pravo na zasnivanje vlastite obitelji. Navesti ću primjer iz Vinkovaca. Dakle, tamo su mi rekli da osobe s invaliditetom ako su recimo oboje u invalidskim kolicima, ili su korisnici osobne invalidnine, njima je oduzeta poslovna sposobnost potpuno ili djelomično, tada oni nemaju pravo na brak. Zamole svećenika da ih se u tajnosti vjenča. A mi smo jučer govorili o antidiskriminaciji. Dakle, gdje je njihovo pravo na zasnivanje vlastite obitelji. Mogu ići i replike, mogu ići ispravci netočnih navoda, ali nažalost to su činjenice s kojima se mi moramo suočiti. Nije ni meni ih ugodno i lako slušati, vjerujem kao i vama. Ali nažalost, to što ako ih ne vidimo ili ne čujemo to znači da ne postoje. Koje mehanizme ćete pokrenuti da bi osobe s invaliditetom mogle preživjeti nekoliko dana sa primanjima koje imaju iz sustava socijalne skrbi čiji se iznos nije mijenjao godinama, a inflacija raste iz dana u dan. Ne radi se o nikakvim posebnim potrebama već o pravu na hranu. Recite nam molim vas tko od nas može mjesečno preživjeti sa 1000 kuna a da mora jesti, platiti režije, pomoć u kući i mnogo toga? Ne zaboravimo da od ukupnog broja prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje preko 70% ih se vodi kao nezaposleno u skupini osoba s invaliditetom. Ostali su ili pomoćna radna snaga ili na slabije plaćenim radnim mjestima. Kako objasniti da mlada djevojka s teškom cerebralnom paralizom, nepokretna, sa intelektualnim teškoćama živi sama sa ocem i nema pravo na njegu u kući niti na medicinsku sestru koja bi pomogla njenom ocu u održavanju njene svakodnevne higijene. kako ćete reagirati na nepravde korisnika zakona o roditelju, njegovatelju ako osoba s invaliditetom nema roditelja a o njoj skrbi brat ili sestra. A u zakonu je samo stavljeno da može samo biti roditelj njegovatelj. Kako ćete reagirati na slučajeve kada mladi s invaliditetom ne mogu pristupiti prijemnom ispitu na fakultetima jer vrijeme predviđeno za polaganje ispita nije prilagođeno njihovim mogućnostima ili sposobnostima. Ili kada su stepenice i nepostojanje dizala razlozi koji onemogućavaju upise na fakultete ili redovno sudjelovanje na nastavi? Sve se to već trebalo prilagoditi tijekom prošle godine. Kako ćete reagirati na situaciju kada se dijete s teškoćama opetovano odbija nastava u kući zbog prebacivanja odgovornosti s jednog dijela na drugo, a dijete stoji kod kuće i nema pristup obrazovanju. Da li ćete reagirati na slučajeve kada se o dvoje starih ljudi oboje s mišićnom distrofijom nema tko brinuti i kada jedno od njih premine, a ovaj drugi ležeći pored njega mrtav, ležeći pored svog mrtvog partnera jer se ne može ustati čeka dva dana da netko s patologije dođe po tijela jer ima hitnijih slučajeva. Da li će se pod vašim pritiskom komisija za vještaćenja napokon raditi svoj posao pa se na utvrđivanje invaliditeta neće čekati mjesecima a radi se o osobi koja od rođenja ima neki invaliditet. Isto se nadam da će se vašim zalaganjem i pritiskom omogućiti ženama s invaliditetom ginekološke preglede a ne da se novci za ginekološke stolove skupljaju putem humanitarnih akcija. Kao što primjećujete navodim primjer za primjerom i nažalost ovo je samo kap u moru problema s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Uostalom to će napokon izaći na vidjelo kada ured počne sa radom. Većina osoba s invaliditetom žive ispod granice siromaštva. Njihovi prihodi su zapravo socijalna davanja koja ne mogu pokriti ni osnovne životne potrebe. Često ih se poziva da su kreatori socijalnog klijentelizma jer žive od socijalnih davanja ali od čega drugog da žive kada im je sustav obrazovanja nedostupan, kada ih se diskriminira na tržištu rada. Kada uglavnom niti nemaju pristup otvorenom tržištu rada a Fond kojem je svrha bila da to pokrene ne funkcionira bar ne u ovom smislu. Neću iznova ponavljati probleme oko rada tog Fonda jer već je svima jasno što se tamo radi. Osobe s invaliditetom ne uživaju ni minimum standarda životnog, života dostojnog čovjeka i vrijeme je da se napokon na tome nešto napravi. Cijeli sustav koji bi ovu kategoriju trebao štititi treba pogurati. Imamo mehanizme, načine, zakone, strategije. Mi smo ti koji bi ga trebali pokrenuti odnosno socijalno osjetljiva politika. Pitanje je da li smo spremni za to. Osvrnula bih se i na probleme koji dolaze iz civilnog sektora. Naime u Republici Hrvatskoj osnovano je i djeluje mnoštvo udruga koje se na različite načine bave zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom svaka na svoj način ovisno o ciljevima samih udruga. Ali moram upozoriti na činjenicu da nemaju sve udruge isti tretman i pristup kada govorimo o sredstvima koja država izdvaja za njihov rad. Vrijeme je da se sredstva za rad udruga daju u skladu s kvalitetama projekata koji se na natječaju prijavljuju i u skladu s nacionalnim strategijama. Osobi s invaliditetom treba pružiti pravo na izbor, pravo na obrazovanje, zapošljavanje, rad, obitelj, slobodno vrijeme i to sve u skladu s njihovim individualnim mogućnostima, sposobnostima, interesima i potrebama. Mislim da je krajnje vrijeme da se uključivši u ured i uključivši u Ured pravobraniteljice krene u ozbiljne i kontinuirane politike prema osobama s invaliditetom. Hvala vam lijepa.

sada trebala potrošiti vjerojatno dosta vremena kada bih ispravila niz netočnih navoda koje je navela kolegica Škulić ali ću samo okvirno reći da izlaganje kolegice Škulić sa nizom netočnih navoda govori o tome da, kao da je problematika osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj kao da se uopće ne rješava. Naprosto to nije moguće prihvatiti jer problema ali vi kolegice znate gdje smo bili prije 10 godina? Vi i ja to najbolje znamo, a gdje se nalazimo danas. Hvala vam. Zaključujem raspravu. Gospođe i gospodo zastupnici sve, svi zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru prihvatili su i glasovali za donošenje Zakona Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom i danas i u odborima svi zastupnici i zastupnike svih stranaka snažno podržavaju i imenovanje osobe sa, imenovanje pravobraniteljice, pravobranitelja za osobe sa invaliditetom sa uvjerenjem da će i ta osoba, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom biti jedno, biti jedan

invaliditetom. Jer udruge i predstavnici invalida, osoba sa invaliditetom su poduprli i ovaj zakon i poduprli su i ovo imenovanje. Glasovat ćemo sutra, najvjerojatnije sutra o ovom prijedlogu za imenovanje pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom.